Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, obitelj, mladež i šport, Ustav, Poslovnik i politički sustav. Državni tajnik Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Tomislav Ivić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici pred vama je Zakon o vijećima mladih u prvom čitanju koji po prvi puta mladima pruža organizacijsku osnovu koja će im poslužiti kao instrument za jednostavnije rješavanje problema od interesa za mlade putem neposrednog kontakta s predstavnicima lokalne i regionalne vlasti. Ovim Zakonom se uređuje status, način osnivanja, djelokrug, postupak izbora članova te druga pitanja od značaja za rad Vijeća mladih. Ovim Zakonom vijeća mladih su savjetodavna tijela predstavničkih tijela jedinice lokalne i regionalne samouprave koja se mogu osnovati s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Odluku o osnivanju vijeća mladih donosi predstavničko tijelo odnosno općinska vijeća mogu osnovati općinska vijeća mladih, gradska vijeća mogu osnovati gradska vijeća mladih, a županijske skupštine mogu osnovati županijska vijeća mladih. Mladi u smislu ovog Zakona su osobe s prebivalištem na području jedinica lokalne samouprave u dobi od 15 do 29 godina, a vijeća mladih čine predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi naravno vijeća s tim da predsjednik vijeća može biti osoba od 18 do 29 godina. Njihov mandat traje dvije godine. Broj članova vijeća ovisi o broju stanovnika općine, grada, odnosno županije. Izbor članova vijeća provodi se na način da predstavničko tijelo pokreće postupak izbora članova vijeća javnim pozivom i na temelju pisanih prijedloga i obrazloženja članovi predstavničkog tijela biraju vijeće mladih za svoju jedinicu lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga rada vijeće mladih raspravljaju o pitanjima iz djelokruga rada predstavničkog tijela koji su od interesa za mlade te predlaže donošenje odluka, programa i drugih akata koja su značajna za unapređivanje položaja mladih te daju svoja mišljenja prilikom donošenja odluka, mjera i programa od osobitog značaja za unapređivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne samouprave. Predlažu predstavničkom tijelu raspravu o pojedinim pitanjima te način njihovog rješavanja. Jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave su dužne u svom proračunu osigurati financijska sredstva za funkcioniranje vijeća mladih tako da kada je u pitanju državni proračun ovaj zakon neće u tom smislu opteretiti ni na koji način državni proračun jer je obaveza jedinica lokalne samouprave, dakle da u svojim proračunima osiguraju sredstva za funkcioniranje vijeća. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir mladež i šport? Ustav, Poslovnik, politički sustav? Zakonodavstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, poštovana zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege, poštovani gosti na galeriji. Mislim da nije pogrešno utvrditi ako kažemo da su danas mladi najslabije zastupljena ili politički najslabije zastupljena populacija u hrvatskom društvu. Mene zanima da li vi znate da mladih ti biračima oko 18% da su u tijelima vlasti od lokalnih razina pa evo ovdje do Hrvatskog sabora zastupljeni između 0 i 2%. Po nekim istraživačima koji se bave mladima, koji su istraživali upravo te podatke to proglašavaju tako velikim problemom da čak smatraju da je prijetnja za budućnost reprezentativne demokracije u Hrvatskoj uopće. Ono što mislim da dodatno obeshrabruje jest činjenica također preko nekoliko puta utvrđena u znanstvenim istraživanjima, da mladi koliko god nezadovoljni bili, silno zaziru od politike i vlastitog angažmana u politici i vlastitog sudjelovanja u bilo kakvom procesu donošenja odluka. Kada se išlo istraživati koji su uzroci tog nepovjerenja i tog zaziranja, ključni razlozi su bili upravo u starijima. Stariji, tj. mi, ja mogu reći i vi, vrlo teško, političke stranke vrlo teško se odlučuju mladima dati prostor, također kao kao to sudjelovanjem u procesima donošenja odluka kao važan indikator samog društvenog statusa mladih pokazuje da je društveni status mladih u Hrvatskoj danas u izrazito nepovoljnom nepovoljnom položaju. Dakle dok god stariji ne odluče da su spremni propustiti dio političkog prostora ili možda točnije reći dio političke moći mlađima, bitnijeg poboljšanja neće biti. Meni je žao što gospodin državni tajnik nije ovdje u uvodnom izlaganju izrekao brojne europske dokumente koji se referiraju na tu temu pa ću ja samo spomenuti Europsku povelju o sudjelovanju mladih u životu općine i regija koje je Hrvatska potpisnica u okviru kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe gdje upravo se je taj model vijeća mladih i nekih drugih instituta koje bi bi omogućili sudjelovanje mladih u procesima donošenja odluka zapravo i preporučaju državama članicama pa tako i Hrvatskoj. Ono što bi htjela reći kao poseban naglasak iz europskih dokumenata, politika za mlade je primarno pitanje koje se treba rješavati na lokalnoj, odnosno na regionalnoj razini te je prema "Bijeloj knjizi" Europske komisije isključiva odgovornost država članica, dakle nema jedinstvene politike u Europskoj uniji oko mladih, ali se s druge strane očekuje dostizanje određenih standarda i kriterija za politiku prema mladima, a upravo te kriterije i te standarde je i sama Europska komisija definirala u jednom suradničkom procesu prvenstveno sa .. forumom koje je predstavničko tijelo mladih U Republici Hrvatskoj su tek 2001. godine krenuli procesi za kreiranje nacionalne strategije za mlade, izrade zakonodavnog okvira za instrumente sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka na lokalnim razinama te za stvaranje krovne nacionalne organizacije mladih. Hrvatski sabor je 2002. godine konsenzusom, dakle jednoglasno podržao nacionalni program djelovanja za mlade koji bi provedbom trebao zadovoljiti prioritetne potrebe mladih u Hrvatskoj. Promjenom vlasti krajem 2003. godine došlo je do velikog zastoja u provedbi nacionalne politike što je dijelom bilo uzrokovano i novim institucionalnim rješenjima kada je ukinut tadašnji Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži i mladi su tom novom organizacijom u državi postali uklopljeni u Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti unutar Uprave za obitelj u Odjelu za djecu i mlade ima jedan Odsjek za mlade. svega nekoliko ljudi na jednoj četvrtoj razini izvršne vlasti unutar samog tog jednog velikog ministarstva. Ipak treba reći da je krajem 2005. godine donesen operativni plan za provedbu nacionalnog programa pa je za očekivati da će doći do nekakve konkretnije provedbe nacionalnog programa. Zašto spominjem taj nacionalni program? zato što je on u svojoj mjeri broj 75, utvrdio da je potrebno donijeti Zakon o vijećima mladih kojim bi se reguliralo osnivanje status i ustrojstvo vijeća, također je sam nacionalni program koji ponavljam je jednoglasno podržan ovdje u Hrvatskom saboru, utvrdio da vijeća trebaju biti zadužena za zastupanje interesa mladih i potreba svih skupina mladih na razini određene određene zajednice, koordinaciju aktivnosti za mlade te da vijeća mladih trebaju izabirati predstavnike koji bi sudjelovali u radu općinskih i gradskih vijeća ali naravno bez prava formalnog odlučivanja. I mi sad konačno danas ovdje imamo zakon i mi iz SDP-a kažemo konačno, obzirom da je ovaj zakon istina Bog u nešto drugačijem obliku već bio ovdje u Hrvatskom saboru čini mi se u rujnu ili u listopadu 2003. godine, dakle netom prije izbora i zbog samih izbora nikad nije doživio svoje izglasavanje, čak niti raspravu ovdje u Hrvatskom saboru, a onda ono što se dogodilo a to je da je tri godine se skupljala ladica u, Ja moram reći odmah na početku da će klub SDP-a biti suzdržan kod glasanja oko ovog prijedloga zakona u prvom čitanju iz jednostavnog razloga što je zakon loš, zakon treba bitno popraviti, ideja kao takva nije loša, nama vijeća mladih trebaju ali je zaista potrebno učiniti gospodine državni tajniče puno toga da taj zakon odgovara onome kako u europskim dokumentima mišljeno da treba biti, onako kako je u našim dosadašnjim strateškim dokumentima regulirano što to trebaju biti vijeća mladih. Naša ključna primjedba se odnosi na to što smatramo da Prijedlogom zakona nije osigurana neovisnost Vijeća u samostalnom zauzimanju stajališta oko pitanja iz djelokruga rada Vijeća, već same odredbe Prijedloga o načinu izbora, financiranju, odnosima Vijeća mladih i lokalnog predsjedničkog tijela, ostavljaju dosta prostora za manipulaciju Vijeća od strane nekakvih lokalnih moćnika. Čuli smo jutros da se pričalo o lokalnim šerifima i podređivanje, postojanje i rada Vijeća mladih zadovoljavanju nekakvih promotivnih pa vrlo često i politikantskih ciljeva tih istih lokalnih šerifa. Mi u SDP-u smatramo da Vijeće mladih ne smiju biti tijela za šminku, za iskazivanje nekakve dobrohotnosti "eto, mi smo u našem gradu dobri, mi slušamo i pitamo mlade", već oni trebaju uvažavajući, ponavljam, sve europske preporuke trebaju biti pravi poligon za suradnički i partnerski odnos Vijeća i lokalnih vlasti te jedan od načina za vraćanje povjerenja mladih u politiku i njihovo uključivanje u procese donošenja odluke odluke kojih se njih, dakle, samih mladih tiču. Dozvolite mi da sad taj načelan stav argumentiram primjedbama po pojedinim člancima. Vi ste u svome izlaganju, gospodine državni tajniče, istakli iz članka 2. cilj Vijeća mladih, da je to aktivno uključivanje u javni život lokalne zajednice. Cilj Vijeća mladih to ne smije biti. Cilj Vijeća mladih je uključivanje mladih u procese donošenja odluka. Uključivanje u javni život neke lokalne zajednice je puno šire od samog procesa donošenja odluka. Ovo Vijeće mladih na način kao što su postavljeni dalje u Zakonu se primarno trebaju baviti time. U članku 3. stavku 2. je potrebno utvrditi da predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća mogu biti u dobi od 15. do 29. godine, a ne kao što je predloženo od 18. do 29. godine. Mogu to i dodatno kasnije argumentirati ako je potrebno. Odredbu članka 3. stavka 5. treba također uskladiti s Nacionalnim programom i europskim preporukama. Naime, županijska vijeća mladih trebaju nastati kao mreža gradskih i općinskih vijeća mladih. I uz još jedan dodatak, ja vas molim da razmotrite i prijedlog da se u Gradu Zagrebu omogući osnivanje Vijeća u gradskim četvrtima. Zagreb ima 17 gradskih četvrti i već imamo inicijative za osnivanje Vijeća mladih, čini mi se, u Gornjoj Dubravi i na Trešnjevci i Članak 6. je potrebno u potpunosti preurediti. Način utjecaja na rad predstavničkog tijela, to je alineja 3., treba biti definiran u Zakonu kako bi se postigla ujednačenost na razini cijele Hrvatske jer to je sukus samog osnivanja Vijeća mladih, a ne odlukom o osnivanju Vijeća. Isto vrijedi i za način financiranja jer upravo to, način utjecaja i financijska sredstva predstavljaju temelj za pozicioniranje Vijeća mladih kao samostalnog i neovisnog savjetodavnog tijela, te stoga to treba biti definirano u Zakonu, a ne u odlukama o osnivanju Vijeća. S druge strane, koji će to biti oblici suradnje Vijeća mladih s udrugama mladih i ostalim mladima, što je u alinejama 4. i 5. Treba biti riješeno ne odlukom o osnivanju kao što je predloženo već statutom Vijeća jer će se jedino tako postići da se uvažavaju određene lokalne specifičnosti. Članak 7. je po nama predefiniran. Mislimo da je potrebno samo utvrditi da broj članova Vijeća treba biti neparan, a da se odlukom o osnivanju Vijeća utvrđuje koliko će to članova ili članica Vijeća imati pojedino Vijeće mladih. Jer mislimo da kriterij da se broj članica i članova Vijeća mladih utvrđuje na način da se veže uz broj stanovnika pogrešan jer u nekim manjim sredinama ima bitno aktivnije mladih sa bitno više udruga ili organizacija mladih i za mlade u kojima mladi provode slobodno vrijeme nego što je to sam broj stanovnika. U stavku 2. članka 8. treba dodati da članovi Vijeća mladih mogu predlagati i studentske udruge i pomladci političkih stranaka, a treba izbaciti prijedlog da članove Vijeća mladih mogu predložiti pravne osobe na području jedinice lokalne samouprave. Jer mislim ako dozvolimo svim pravnim Stavak 3. članka 8., dakle, način izbora Vijeća je jedan od ključnih za autonomiju Vijeća. Za nas u SDP-u je potpuno neprihvatljivo da članove Vijeća mladih bira predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Članove Vijeća mladih trebaju birati mladi među sobom sami. Za to ima dosta modela, od toga da se mladi sami dogovore tko će biti, do toga da se izrade kriteriji koliko pojedina grupacija treba biti zastupljena u Vijeću, do toga ako se ne mogu dogovoriti da se naprosto bira kockom. Svi ti modeli su bili razrađeni na, čini čini mi se, 3 ili 4 savjetovanja koja su održana tijekom 2002. i 2003. godine sa preko 100 udruga mladih. Pa ja bi onda molila predlagatelja da ja sad to tu ne elaboriram da se prokopaju malo te prašne ladice po ministarstvima i da se promijeni ova za neovisnost Vijeća čini mi se ključna, a ovako neprihvatljiva odredba. Što se tiče djelokruga rada Vijeća, to je članak 10., potrebno je odredbe pročistiti jer ima tu dosta ponavljanja, a treba i dodati po našem mišljenju obvezu davanja mišljenja Vijeća mladih na prijedloge predsjedničkog tijela koji se mladih tiču. Time ne samo da se jača uloga Vijeća već radimo i na vraćanju povjerenja mladih u političke institucije. Vezano uz taj članak još samo dodatak. Sve nevladine udruge i pomladci svih političkih stranaka od HDZ-a do SDP-a i ovoga svega između se slažu da je potrebno dodati i mogućnost suspenzivnog veta na neke odluke Vijeća pa onda molimo da se razmotri i taj prijedlog samih mladih. Također je potrebno dodati novi članak koji bi regulirao odnos Vijeća mladih i predstavničkog tijela na način da je predstavničko tijelo dužno razmotriti prijedloge Vijeća mladih te da predstavnik Vijeća mladih ima pravo prisustvovati na sjednicama Vijeća ali bez prava odlučivanja. Također odredbe članka 16. i 17., što se tiče 17. je potrebno uskladiti, oni su moram priznati prilično smiješni jer predviđaju da se financijski plan Vijeća mladih mora donijeti do 30. rujna, koji mora biti usklađen s proračunom jedinica lokalne samouprave za iduću godinu. A mislim da svi jako dobro znamo da 30. rujna još nema u jedinicama lokalne samouprave proračuna za iduću godinu pa samo da se na neki način to uskladi. Također odredba stavka 2. članka 17. da o programu rada Vijeća mladih odlučuje predstavničko tijelo je za nas u SDP-u neprihvatljivo. O programu rada Vijeća mladih mislim treba odlučivati samo Vijeće mladih i to je opet jedan od primjera kako se može ako se hoće jačati i sama neovisnost i samostalnost Vijeća mladih. Također u članku 19. je potrebno razraditi odnos Vijeća s udrugama koje nisu ušle u sastav Vijeća. U članku 20. potrebno je precizirati da se od strane jedinica lokalne samouprave moraju osigurati sredstva, financijska sredstva za hladni pogon Vijeća te da se Vijeća mogu financirati i iz drugih izvora osim osim lokalnih proračuna jer sada u Europi postoje dosta izdašni fondovi upravo za te namjene pa mislim da to treba nadodati. Naravno, jedini izuzetak treba biti da Vijeća mladih ne mogu primati donacije od političkih stranaka. Mislim da sve ostalo možemo ostaviti. U članku 21. umjesto prijedloga da stručne i administrativne poslove za potrebe Vijeća mogu obavljati stručne službe, treba staviti da stručne službe moraju i trebaju, odnosno obavljaju poslove, stručne i administrativne poslove za vijeća mladih. Ja se nadam da ste iz ovih primjedbi po pojedinim člancima mogli zaključiti da se mi u SDP-u ni na koji način ne protivimo osnivanju Vijeća mladih, dapače. Ali se zalažemo za neovisna vijeća mladih, neovisna od lokalnih političkih moćnika kako bi ideja Vijeća mladih kao obvezatnih konzultativnih tijela zaživjela i u hrvatskoj praksi. Danas u Hrvatskoj imamo vijeća mladih u već mnogim gradovima, neke su osnovane ovako neke onako, neke su u statusu nevladinih udruga i zaista je potrebno donijeti i propis koji bi Hrvatskoj i to sve skupa I ponavljam, na kraju, klub SDP-a će glasati suzdržano o ovom prijedlogu zakona jer dok ovaj prijedlog zakona ne doživi ozbiljne izmjene u smislu da se vijeća mladih osnaže, da postanu neovisna, da postanu samostalna, ne možemo podržati taj prijedlog, ali ako se do drugog čitanja ove primjedbe uvaže, mislim da ćemo moći podržati onda u drugom čitanju sam zakon. I na kraju, nešto što pokazuje koliko se ozbiljno ili neozbiljno misli o ovoj temi. Vlada Republike Hrvatske ima Savjet za mlade koji upravo se bavi time da savjetuje odnosno da proradi stvari koje se bave mladima, iz djelokruga su rada Vlade. Ovaj zakon koji upravo predlaže da se tako nešto treba osnovati u svakoj jedinici lokalne samouprave, Vlada se nije udostojila dati na mišljenju Savjeta za mlade. Neke stvari nije dovoljno samo deklarativno govoriti, nego treba svakim danom i djelatno činiti, a onda mislim da će i razina i političke kulture i participacije biti na bitno različitoj razini. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, poštovani profesori i učenici, kolegice i kolege. Hrvatske demokratske zajednice raspravio je Zakon o vijećima mladih u prvom čitanju i podržat će ga. Ustav je točno definirao u članku 162. da država štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život. Mladi su budućnost jedne zemlje i država mora unaprijediti položaj mladih. Dužnost je svih nas upravo ovdje. U cilju ostvarivanja što boljeg položaja mladih u društvu, njihovog obrazovanja, odgoja, kulturnih i socijalnih uvjeta života Vlada je još 2003. godine kako smo čuli usvojila Nacionalni program djelovanja za mlade koji sadrži 110 mjera u osam područja. Sveukupna politika prema mladima temelji se na smjernicama iz Deklaracije VI. Konferencije europskih ministara odgovornih za mlade iz 2002. godine koja se temelji na bitnoj smjernici da se mladima mora osigurati aktivno sudjelovanje u donošenju odluka koje se odnose na njih, a i pomoći im da se uključe u rad svoje lokalne zajednice. Kroz niz akcija Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti počelo je provoditi neke mjere koje su zacrtane u Nacionalnom programu djelovanja za mlade tako da je osnovan Savjet za mlade, već je gospođa Lugarić spomenula, potakli su se i osnažili osnivanje niz udruga mladih, kluba u lokalnoj sredini. Isto ministarstvo je organiziralo i 1. Konferenciju za mlade u lipnju 2005. godine na Bjelolasici pod nazivom "Mladi i društvo u tranziciji" na kojoj su izdvojene neke mjere koje su sami sudionici odabrali kao prioritet. Neke od njih već su uveliko zaživjele u ovoj godini. Promjenom Zakona o športu u kojem se prioritet daje športu mladih i korištenju športskih objekata po kojem učenici i mladi imaju prioritet. Zadovoljen je i zahtjev mladih da se otvore i postanu dostupni športski, školski, fakultetski prostori mladima, udrugama koje nude mladima neprofitne športske, kulturne, informatičke ili tehničke programe. Jedan od zahtjeva mladih bio je i pojačano informiranje mladih o mogućnostima zapošljavanja i poduzetništva. 27. listopada nakon ove 1. Konferencije za mlade na nivou cijele zemlje, održana je i 1. Regionalna konferencija i to u gradu Kutini, a na 1. Regionalnoj konferenciji sudjelovalo je pet županija pod nazivom, imali su jednu temu "Provedba Nacionalnog programa djelovanja za mlade na lokalnoj razini". Iza toga su odmah održane i takve iste konferencije u Splitu, u Opatiji i u Varaždinu. Mladi su uglavnom, predstavnici mladih su sudjelovali na toj konferenciji, ali i predstavnici lokalne vlasti. To je važno, održavanje upravo takvih skupova zbog senzibiliziranja lokalnih vlasti za probleme mladih, da se oni direktno uključe u ovo rješavanje. Moram istaknuti da je ministarstvo podržalo izradu lokalnih programa za mlade u 9 hrvatskih gradova koji su te programe uputili na natječaj i u 2 županije. Uglavnom se za sada ti programi odvijaju kroz nevladine udruge koji upućuju i lokalnoj zajednici i ministarstvu. Predloženi zakon pomoći će svakako mladima da se organiziraju i da djeluju, da imaju tijelo koje će nositi izradu programa, ali i djelovati prema lokalnoj zajednici. Evo, zašto je Vijeće mladih dobro. Ja ću reći na primjeru Gradskog vijeća mladih grada Siska koje je osnovano još 1998. godine, ovdje već dobro spominjana Europska povelja o sudjelovanju mladih u životu gradova i županija, dakle Na inicijativu veleposlanstva lokalne demokracije grad Sisak i sve osnovne škole osnovale su gradsko vijeće mladih. Prema Pravilniku o radu gradskog vijeća mladih mladi vijećnici su na nekoliko svojih sjednica, ali i zajedničkih sjednica sa gradskim vijećem donosili i raspravljali o određenim svojim prijedlozima, određenim inicijativama. Moram vam reći da nije bilo ovakve zakonske podloge, pa je Vijeće mladih u tom trenutku brojilo 31 vijećnika mladih, onoliko koliko ima i gradsko vijeće grada Siska, izabran je u drugom krugu mladi gradonačelnik, mi smo ga tako zvali i donesli su svoj program. Između ostalog mogu vam reći da je jedan od njihovog prioritetnih programa bilo je uređenje dječjih igrališta u gradu Sisku i upravo na inicijativu gradskog vijeća mladih gradsko vijeće grada Siska je donijelo već sljedeće godine program program uređenja dječjih igrališta i započelo akciju, akcija traje još i danas. Proširila se na ne samo uže središte grada nego i na prigradska naselja. to su neke od inicijativa i zašto je dobro već na tom početku upravo ovo djelovanje mladih. Međutim, nije bilo zakonskog okvira i to Vijeće mladih prestalo je polako s djelovanjem. Sve rjeđe i rjeđe se sastaje i više nismo čak ni izabrali drugoga mladog gradonačelnika. Zato mislim da ovaj će, upravo ovakav predloženi zakon pomoći mladima da se organiziraju i da djeluju, da imaju tijelo koje će nositi izradu programa i djelovati prema lokalnoj zajednici. Dakle, primjeri iz prakse govore da treba podržati donošenje zakona. Dobro je da se u rad Vijeća uključuju srednjoškolci koji će se na taj način aktivno i uključiti u rad lokalne zajednice i utjecati na one odluke koje su vezane uz život i rad mladih u trenucima kad bi neke odluke mogle možda biti i na štetu mladih, na primjer zatvaranje nekih prostora koji sada mladi koriste. Zašto srednjoškolci, zašto petnaest godina ovo iskustvo o kojem sam vam govorila, govori upravo o tome da ova mlađa populacija još se dobro ne snalazi, mada su mladi vijećnici bili iz populacije 6.-ih i 7.-ih razreda, a birali su ih učenici svih osnovnih škola od 4. do 8. razreda. Dakle, onoliko škola koliko I budući da je ovo prvo čitanje, predlažemo da se razmisli o nekim promjenama u zakonu i to u članku 11. u kojem se u točci 3. predviđa da predsjednik vijeća mladih može sazvati izvanrednu sjednicu mislim da bi trebalo odredit kad je to i u kojim uvjetima, kada, zašto? U članku 16. u kojem se govori o donošenju programa vijeća mladih predlažem da se nadopuni obveza izrada financijskog plana koji će pratiti ostvarivanje programa a ne kao u članku 17. u kojem se predlaže da ukoliko se program rada vijeća mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa osiguranje financijskih sredstava, tada program mora sadržavati financijski plan. Nema nekakvog programa rada bez praćenja praćenja i financijskih sredstava. Mislim da se to mora odrediti u zakonu, jel' ostaviti lokalnoj zajednici hoće li odvojiti dovoljno sredstava u proračunu ili ne za ove programe, mislim da ne bi bilo dobro. Predlažemo isto tako da se u članku 18. promijeni i da se vijeće mladih obveže na jednogodišnje podnošenje izvješća o radu, jer i program rada donose za jednu kalendarsku godinu pa mislim ne znam zašto je predlagatelj u svom svom članku donio i predložio da se polugodišnje izvješće podnosi. Evo to su neke od primjedbi na predloženi tekst zakona o vijećima mladih i nadamo se da će biti prihvaćene. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju, jel' smatramo da je to napokon korak da mladi imaju zakonski okvir za svoje djelovanje prema lokalnoj zajednici. Pa i mislimo da se on može u drugom čitanju popraviti. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Marija Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Ma samo jedan ispravak. Rekla je kolegica Roksandić, mladi su budućnost u Hrvatskoj. Ja bih voljela da to prestanemo pričati i da shvatite da su mladi u Hrvatskoj danas i sadašnjost i u tom smislu ispravljam netočan navod. Šta je netočna tvrdnja je činjenična tvrdnja da mladi nisu budućnost Hrvatske? …/Upadica se ne čuje./… Pa mladi jesu budućnost Hrvatske, pa nije to, kako to… se ne čuje./… Stari su prošlost a ne budućnost. Mi mladi mislim da smo budućnost. Za klub HSS-a poštovani zastupnik Zvonimir Sabati, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, predstavnik Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Dozvolite nekoliko opaski na ovaj Prijedlog zakona o vijećima mladih i u ime Hrvatske seljačke stranke. Ja ću možda malo drugačije započeti ovo svoje izlaganje, citirajući članak 62. Ustava Republike Hrvatske koji govori: "… država štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne i materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život." S tim u vezi dužnost je naravno države što se i očekuje da permanentno unapređuje položaj mladih u društvo i to socijalni, kulturni, odgojni, materijalni i svekoliki drugi. Uvodno ja bih se osvrnuo malo na položaj mladih u nas i možda dao neke usporedne podatke kako to izgleda u jer čini mi se da je to bitno i zbog lakšeg razumijevanja tematike. Po nama trebalo bi se posvetiti prije svega ozbiljnom problemu, ili glavnom problemu mladih u nas a to je prije svega nezaposlenost mladih u Republici Hrvatskoj. Hrvatska ima jednu od najviših stopa nezaposlenosti mladih osoba među europskim zemljama. 2004. godine prema podacima eurostata prezentiranih na međunarodnoj konferenciji rada bili smo druga zemlja u Europi po nezaposlenosti mladih sa stopom čak od 33,4%. Ove godine je stopa nezaposlenosti mladih čitave Europske unije iznosila oko 14%. Tu se točno vidi koliko kaskamo za Europom, što se tiče zaposlenosti mladih. Stopa ukupne nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj prema podacima Državnog zavoda za statistiku za mjesec ožujak ove godine iznosi 18,1%, a stopa nezaposlenosti mladih kreće se oko 34%. Da je nezaposlenost mladih u dobnoj strukturi Hrvatske problem s kojim se susrećemo već duže vrijeme pokazuje i činjenica da je najveći broj nezaposlenih u dobi od 20-29 godina. Trendovi nezaposlenosti mladih se od 2001. godine nisu znatnije promijenili. Mladi se danas diljem svijeta suočavaju s istim ili sličnim problemom. Većina mladih ljudi radi u sustavu na žalost sive ekonomije. Mladi u većini slučajeva rade na određeno vrijeme, na sezonskim poslovima ili povremeno putem agencija za privremeno zapošljavanje. Njihov radni odnos karakterizira velik broj prekovremenih sati, male plaće, loša zaštita na radu, loša i nesigurna radna mjesta, nedostatak socijalne zaštite, bez mogućnosti su profesionalnog usavršavanja i napredovanja u karijeri ili dodatnoj izobrazbi i edukaciji. Mlade žene izložene su diskriminaciji pri zapošljavanju i na radnom mjestu. Tako stopa nezaposlenih mladih žena iznosi 59,5 a muškaraca 40,6%. Sve te nepogodnosti povlače za sobom i druge posljedice. Naime, zbog lošeg materijalnog statusa mladi sve kasnije stupaju u brak i osnivaju obitelji. Stoga se ne treba čuditi što je Hrvatska danas uz probleme koje imam suočena i s problemom demografskog starenja stanovništva. Već se danas u Hrvatskoj uveliko osjećaju posljedice povećanja broja starih građana u ukupnom stanovništvu. Mirovinski sustavi su za socijalnog osiguranja općenito danas teško podnose velik broj umirovljenika ili prijevremeno umirovljenih radnika. Zbog nedostatka socijalne pomoći sve je veći broj socijalnih slučajeva koji ovise o socijalnoj pomoći. A što? Naravno stvaraju ogromni pritisak na državni proračun. Visoka stopa nezaposlenosti mladih uzrokuje naravno društvu i visoke troškove, međutim ono što je najvažnije raste broj zaposlenih osoba, raste i broj poreznih obveznika itd., državni proračun se sve više puni i svi, naravno prije svega mladi bi imali koristi od toga. Nacionalni program djelovanja za mlade prihvaćen 2003. godine definira tisuću i sto mjera ili ciljeva vezanih za specifične probleme mladih ali pokazuje i dokazuje da Hrvatska pati od tihe bolesti koja se kako mi mislimo nažalost zove mrtvo slovo na papiru jer od danas ne postoji njegova sustavna provedba. Sad dozvolite da ipak se osvrnem na pojedine članke zakona i da velim nešto o samom zakonu. ovim prijedlogom je određeno da su vijeća mladih savjetodavna tijela predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave te da ih iste mogu osnovati a u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život. Prema tome, budući zakon ne obvezuje osnivanje vijeća za mlade već to ovisi o jedinicama lokalne i područne samouprave, da li će ih osnivati ili ne, u članku 2. Ocjenjujući iznimno značajno uključivanje mladih u društveni život neobveznost osnivanja vijeća za mlade prema mišljenju HSS-a može ovu dobru ideju se ne razumije./… u zakon pretvoriti kao što sam već malo prije rekao u mrtvo slovo na papiru. Tog smo mišljenja stoga jer će osnivanje vijeća ovisiti o financijskoj snazi jedinica lokalne samouprave te na indirektan način diskriminirati mlade. Naime, u gospodarski razvijenim bogatijim jedinicama lokalne samouprave će se vijeća za mlade osnivati, obavljati svoju ulogu promičući uglavnom interese mladih a dok mladi u tzv. siromašnijim općinama i gradovima neće imati svoja vijeća i neće biti njihovog aktivnog uključivanja u društveni život na svom području. Mladih ima naravno i u siromašnijim općinama. Kako je nacionalnim programom određeno ili predloženo da mladi obuhvaćaju populaciju od petnaest do devetnaest godina zbog duljeg trajanja obrazovanja i otežanog zapošljavanja tako je i zakonom propisano da se u vijeća mladih biraju osobe od petnaest do godine života. No, ovdje treba spomenuti da je u drugim propisima zdravstveno i mirovinsko …/Govornik se ne razumije./… roka kao gornja granica za ostvarivanje nekih prava na primjer studenata. Određena dobna granica do dvadeset sedme godine života, tako da nam se čini da baš ovdje nema nekog opravdanog razloga za definiranje gornje dobne granice za mladog čovjeka i to dvadeset Donja granica od petnaest godina je opravdana jer se sa petnaest godina po našim propisima može zasnovati radni odnos. To se odnosi na članak 3. Zaključak koji se nameće temeljem predloženog Zakona o vijećima mladih na temelju ovoga što sam sada rekao u svakom slučaju može biti diskriminacija mladih članova političkih stranaka budući u članku 8. kao predlagatelji članova vijeća mladih nisu predviđene političke stranke. Koje poante iz toga možemo izvući? Mladi, nemojte se baviti politikom jer nećete moći sudjelovati u radu vijeća mladih i na taj način izreći svoje stavove i mišljenja, isto je naravno u kontradikciji s tim da su kao predlagači u istom članku navedene udruge mladih i udruge koje se bave mladima čiji članovi ujedno mogu biti i članovi političkih stranaka. Temeljem navedenog nameće se zaključak da bi udrugama mladih i udrugama koje se bave mladima trebalo zabraniti pretpostavljam učlanjivanje članova političkih stranaka, u protivnom ćemo imati netransparentan politički odabir članova i predsjednika vijeća. Slijedeće pitanje koje se nameće je definiranje pojma udruga mladih. Budući je na 2. nacionalnoj konferenciji mladih održanoj na Bjelolasici 3. i 4. srpnja ove godine na zahtjev ministrice i potpredsjednice gospođe Kosor jednoglasno donesen zaključak da se izmjenom i dopunom postojećeg Zakona o udrugama definira pojam udruge mladih. Kako bi izbjegli neravnopravnost u članstvu vijeća mladih nužno je odrediti broj članova vijeća po ovlaštenim predlagačima. U suprotnom će se dogoditi da pojedino vijeće mladih može imati samo članove iz udruge u kojoj su učlanjeni predstavnici političke stranke koja naravno trenutno obnaša vlast u pojedinoj općini budući članove vijeća mladih bira i razrješava predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno područne samouprave. Nadalje, u članku 8. stavak 2. određeni su ovlašteni predlagatelji članova vijeća za mlade pa su tako između ostalog navedene i pravne osobe na području lokalne ili regionalne samouprave. Možda bi bilo dobro jasnije odrediti na koje pravne osobe je predlagatelj mislio jer ako ovlašteni predlagatelji mogu biti sve pravne osobe na području lokalne samouprave nema smisla onda nabrajanje ovlaštenih predlagatelja. određena odgojno-obrazovna institucija i studentski zborovi imaju svojstvo pravne osobe. Po nama je možda malo i diskutabilno članak 9. zašto se članovi vijeća mladih biraju na dvije godine a ne na četiri. I zaključno, Klub Hrvatske seljačke stranke smatra da je ovaj zakon dobrim djelom neprovediv jer nema provedbenih propisa, nema državnog tijela određenog za nadzor za provedbu ovog zakona, nema kaznenih odredaba jer nema nikakve obvezatnosti. Mislimo da je zakon deklaratorne naravi, na našu žalost, tek toliko da kažemo da ga imamo a nema ni obveze usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije jer ga nema u planu usklađivanja zakonodavstva za 2006. godinu. U ocjeni stanja nije uočen podatak o tome da li su u izradi ovog zakonskog projekta sudjelovali i sami mladi preko svojih predstavnika i da li su i u kojoj mjeri njihovi prijedlozi uvaženi od strane predlagatelja. rekao i o tome ili da završno nešto kaže o tome. Mi danas u Hrvatskoj imamo dobro iskustvo da su predstavnici zainteresiranih udruga civilnog društva aktivno sudjelovali u izradi kako zakona tako i drugih propisa iz čitavog čitavog niza područja. Sjetimo se samo Zelene akcije, sjetimo se "Prijatelji životinja", sjetimo se Udruge za zaštitu potrošača. I da završim, ovim prijedlogom se ne rješavaju očekivanim načinom rješavanje problem uključivanja mladih u društveni život ali isto tako i u javni javni život odnosno uključivanje u društveni život lokalne zajednice. Po nama to se predlaže samo deklaratorno. Zakon ima puno neprovedivih detalja odnosno nema provedbenih propisa. S obzirom da je potreban određeni, ja bih rekao zakonodavni okvir za rješavanje jednog od važnih ili najvažnijih problema mladih kao ideju podržavamo. Mislim da nikog nema tko neće podržati ideju da se donese zakon o mladima, ali zbog čitavog niza ovih nedostataka o kojima sam govorio na početku, na neki način nedorečenosti zakona mi bismo voljeli da u drugom čitanju se sve te primjedbe koje su bile izrečene usvoje, da se izradi pravi zakon jer to svi želimo i čekamo i upravo zbog toga mi nećemo biti niti protiv niti za nego ćemo biti suzdržani. Hvala. Hvala. Klub HNS-a poštovani zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite.

općenito o položaju mladih u nas ja ću taj dio svog izlaganja bitno skratiti i kao sveučilišni profesor napravit ću jednu disgresiju. Najprije ću dati ocjene i to tri ocjene a onda ću početi sa postavljanjem pitanja. Tri ocjene: ideja, vrlo dobra. Prijedlog zakona, vrlo skroman po sadržaju, ocjena dovoljan. Vrijeme potrebno da se pripremi Prijedlog zakona tragično i neopravdano dugo. Ocjena nedovoljan. Moj je prijedlog da ne razgovaramo o ideji, gubimo vrijeme. Tu se svi slažemo. Tu svi podržavamo ideju i tu moramo jasno pokušati uštediti barem nešto vremena. Pitanje je što činiti sa ocjenom dva i ocjenom ja ću vas samo podsjetiti jer će se kasnije u raspravi vjerojatno reći ništa se nitko nije trudio. Nitko nije ništa pokušavao. To smo i malo prije kod prethodnog zakona čuli. Klub Hrvatske narodne stranke je još u srpnju prošle godine u saborsku proceduru predao dva zaključka. Prvi zaključak: Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku 60 dana Hrvatskom saboru dostavi izvješće o dosadašnjoj realizaciji Nacionalnog programa djelovanja za mlade. I šta se dogodilo? Vlada je odbila taj zaključak. Predložili smo drugi zaključak: obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 60 dana dostavi Hrvatskom saboru operativni plan realizacija Nacionalnog programa djelovanja za mlade. I što se dogodilo? I zaključak drugi je također odbijen. Konačno nakon tri godine što je ovaj prijedlog stajao u nečijoj ladici konačno je ugledao svjetlo dana. Zato ocjena apsolutno nedovoljan. Vezano uz sadržaj ja ću reći da ja možda imam i nešto malo drugačiji stav oko nekih dijelova zakona nego što ću ovdje iznijeti, ali kao zastupnik iz osme izborne jedinice ja ću iznijeti stavove mladih ih Istre, Primorsko-Goranske županije a konzultirao sam se i sa mladima iz grada Zagreba pa mi dozvolite gospodine državni tajniče ovaj dio će vjerojatno biti najinteresantniji za vas da iznesemo i neke konkretne primjedbe vezano uz ovaj sadržaj Prijedloga zakona. Mladi kažu da je on nedorečen. Da on praktično nikoga ni za što ne obvezuje i da se radi o jednom fakultativnom modelu. Ja se s time slažem jer to je opasno kada se ne kaže točno tko nosi koje zadatke i u kojem roku sa kojim sredstvima mora nešto napraviti? Ako se nešto ostavi na dobru volju u našoj zemlji onda od toga neće najčešće biti ništa. Također je ta činjenica i taj model neprihvatljiv i suprotan duhu Bijele knjige Europske unije pa i našeg Nacionalnog programa djelovanja za mlade. Nadalje mladi kažu da sam izbor predstavnika u Vijeću nudi nebrojene mogućnosti političke manipulacije. O tome je i i kolega Sabati govorio. Slažemo se s njim. Tako da se može dogoditi da bez obzira na intencije da u biti svi članovi Vijeća mladih budu predstavnici samo jedne političke opcije jer vijeće može itekako, naime biti ovdje glede sastava politički manipulirano. S druge strane mladi upozoravaju da broj predstavnika u Vijeću ne nudi mogućnost realne zastupljenosti različitih interesa mladih. I tu se slažem s njima. Nadalje Vijeće mladih se ne definira kao pravna osoba ali se istovremeno od njega očekuje program i proračun a onda valja, valjda se podrazumijeva i raspolaganje odobrenim sredstvima što je pomalo kontradiktorno. Vijeće po nama ne mora biti pravna osoba ali mu se onda ne mogu nametati obveze kakve pripadaju pravnim osobama i članskim organizacijama. Druge nelogičnosti koje se mogu pronaći u ovoj Prijedlogu zakona su sljedeće: predsjednik i zamjenik Vijeća teorijski mogu biti reizabrani i obnašati dužnost punih 12 godina. Mi sjedi mi znamo da je to bilo viđeno svojevremeno u «Komsomolu». To ne bi smjeli dozvoliti. Nadalje članovi Vijeća mogu predlagati i škole i fakulteti dakle kao ustanove što je potpuno besmislica jer to pravo već je dato učeničkim vijećima i studentskim zborovima. Prema tome trebalo bi izbjeći tu dvojnost. Vijeće bi trebalo nadalje donijeti program i proračun do kada? Do 30. rujna tekuće godine za sljedeću godinu. Usklađen sa proračunom jedinica lokalne samouprave. A Zakon o proračunu, a u Zakonu o proračunu propisano je da jedinice lokalne samouprave donese proračun do kada? Do 31. prosinca. Kako je predlagač onda zamislio da se to uopće uskladi? To je vrlo teško uskladiti ako će ovi rokovi biti poštivani. Navodi se da općinske, gradske i županijske službe mogu, mogu, ne moraju, mogu pružiti administrativne i tehničke, tehničku pomoć za rad Vijeća mladih, evo istina je. Što ako oni to ne učine? Zašto im to nije predlagatelj ovdje uveo kao obvezu? Polugodišnja izvješća i sjednice jednom u dva mjeseca, znači i u srpnju i u kolovozu je zapravo birokratiziranje zamišljenih vijeća. Logičnije bi bilo propisati godišnja izvješća i sjednice prema potrebi, dakle prema potrebi a najmanje recimo jednom na tri mjeseca. Ako je u ta tri mjeseca potrebno i četiri puta da se sastanu to im trebamo omogućiti. Nadalje pitaju se mladi da li je predlagatelju možda palo na pamet da bi bilo dobro da i gradski oci vijeću mladih i javnosti katkad podnesu izvješća o tome što jedinica lokalne samouprave čini da bi se riješili problemi mladih. Dakle i tu treba biti jedna obvezna obvezna zapravo čelnika lokalne i županijske samouprave da mladima i njihovom vijeću podnesu takva izvješća. Dale prijedlog brka moguće savjetodavne i radne funkcije vijeća jer vijećima nameće ulogu koju sada imaju radna tijela općinskih i gradskih vijeća, odnosno županijskih skupština. Nije jasno što želi predlagatelj da vijeća budu stvarno savjetodavna ili radna tijela. S druge strane vijećima se praktički ograničava pravo o čemu mogu raspravljati jer se kaže o pitanjima, citiram: "od osobitog interesa za položaj mladih" pa se mladi pitaju da li je ponašanje službenika javne uprave, socijalne politika općine ili grada, zaštita okoliša tema od interesa za mlade. Oni kažu da je. A tko će to odlučiti i tko će u biti reći ne oprostite, oprostite to je jako važno reći i dati im puno više prostora nego osobiti interes za mlade. Nadalje stavlja im se, dakle vijećima, u obvezu da informiraju mlade. Na koji način? Čime? Ako ne dobiju onu obveznu logistiku od strane jasno službenika administracije gradske, općinske, županijske koja nije obvezna. Dakle prije drugog čitanja svakako sve prijedloge koji će ovdje biti iznijeti treba uzeti u obzir. Naš klub će se suzdržati jer je ideja dobra, ali smatramo da apsolutno ne možemo podržati ovaj sadržaj i želimo prisiliti predlagatelja da ga bitno promijeni. Jako mi je drago bilo čuti kolege iz kluba HDZ-a sa primjerima za Sisak itd. to su obični primjeri. Mi u Primorsko-goranskoj županiji dok sam ja bio predsjednik županijske skupštine smo imali silne porođajne muke da na županijskoj razini formiramo to vijeće. Ono međutim jako dobro funkcionira u Međimurskoj županiji, Makarskoj, Puli i nekim drugim mjestima. Prema tome treba predlagatelj dobra i loša iskustva u radu sadašnjih vijeća. Treba, a što nije učinjeno, razgovarati sa ljudima koji sjede u savjetu za mlade, a Vlada je upravo zato formirala savjet. Vlada treba komunicirati sa udrugama mladih i dobiti jasno od njih odgovor, prijedloge inicijative na sve ono što je ovdje predloženo. Velim ideja je dobra, ali sadržaj je za sada previše skroman da bi dobio prolaznu ocjenu. Hvala lijepa. Hvala. Sada idemo na pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Lino Červar. Izvolite. **Červar, Lino (HDZ)** Gospodine predsjedniče, državni tajniče, dame i gospodo. Započeti ću moju raspravu uvjeren u činjenicu da živimo u zemlji podijeljenosti, da je ova rezacija među građanima naše zemlje. Na žalost ne postoji ni trunka tolerancije, a također razina komunikacije među građanima pa i u Parlamentu, poglavito jako zabrinjavajuća. Mislim da mi danas nemamo konsenzusa niti suglasja ni po jednom pitanju i stvarno mi dođe da se pomalo smijem kada čujem da će u narednoj predizbornoj kampanji pobijediti ona stranka koja će imati najbolji program. Dakako da to neće biti jer neće tu odlučivati niti načela ni činjenice već će odlučivati snaga političke ideologije, to je svakom jasno. Koliko god mi je žao što nema pomirbe hrvatskih građana za što se zalagao naš prvi predsjednik doktor Franjo uvjeren sam da će mladi, evo ovdje gore, da će oni ispuniti tu povijesnu ulogu i pomiriti sve hrvatske građane i svu našu djecu. Danas moramo imati petlju i hrabrosti i otvoriti dva ključna pitanja, suvremenog hrvatskog društva koji će odrediti budućnost hrvatske države, života naših građana i naše djece. Prijedlog zakona o vijećima mladih koji predlaže Vlada, odnosno ministarstvo je odgovor na prvo pitanje. Ovaj prijedlog zakona kojem dajem potpunu potporu je ništa drugo već poziv mladima da participiraju u vlasti u jedinicama lokalne samouprave, ali ja bih rekao neka se doda u drugom čitanju, i na svim drugim razinama naše zemlje i u zakonodavnoj vlasti i u državnim institucijama i drugdje. Po meni ja zaista nemam ništa, ja zaista dakle nemam ništa protiv načela senioriteta u politici. Ja nemam ništa protiv ravnopravnosti spolova. Ja dakako nemam ništa protiv manjina. Ali jesam za to da se mladima, ja nemam protiv političara koji su mudri, koji imaju iskustvo, jer pameti i mudrosti nikada dosta i treba biti. Ali jednako tako sam za to da se mladima ne priznaje samo biološka zrelost i socijalni aktivizam. Ja jesam za to da se mladima priznaje i socijalna i politička i sva druga zrelost da mogu odlično obnašati vlast. I drago mi je, stvarno mi je drago da i naša stranka Hrvatska demokratska zajednica sa svojim određenjem za profiliranjem stranke sa mlađim ljudima zapravo šalje poruku da šalje poruku da vjerujemo u našu djecu, u našu mladež, u studente, u visoko obrazovani mladi potencijal koji opravdano želi promjene u društvu i koji nudi inovativnost, kreativnost i znanje. Bez mladih po meni nema istinske demokratizacije u našem društvu i nema nam budućnosti i ja sam sasvim siguran da mladi žele izaći iz sjene svojih roditelja i žele inicijativu. I naša država mora podržati, da se tim mladim ljudima podari šansa. A mladi moraju smoći snage da se uhvate u koštac sa svim problemima koji su pred našim društvom. I odgovor na drugo pitanje, ali taj odgovor treba zatražiti od društva, od obitelji, od vjeroučitelja, od nastavnika, od profesora, od ravnatelja, od televizija, od svih, a pitanja bi glasila. Pa kakvog mi to zapravo želimo, kako, za koje vrijednosti, za koje vrednote želimo odgojiti našu djecu? Kakve to životne kreposti su potrebne našem društvu? Da li se treba oduprijeti nepoštenju, eroziji morala, korupciji, kriminalu, laži, nasilju i nepravdi? Da li se treba boriti protiv izopačenog mentaliteta i poganskog mentaliteta mržnje gdje je cilj da se fizički uništi čovjeka? Da li treba njegovati, razvijati u čovjeku duh zajedništva, solidarnosti, altruizma, a ne onog trivijalnog, iskrenog. Da li treba njegovati ljubav prema domovini od malena, ali da ta ljubav ne preraste u nacionalizam i euforiju? Da li treba njegovati i pozivati na suživot, na suradnju, na dobrosusjedske odnose sa ljudima različite vjere, sa različite nacionalnosti, sa različitim policijskim opcijama, sa različitim imovinskim stanjem? Da li je moguće živjeti jedan do drugoga? Da li treba poticati dobre odnose sa susjednom državom? Da li treba razvijati u djece i mladeži prosudbeni osjećaj za istinske vrijednosti, ne za napatvorene vrijednosti? Da li prednost u školi treba dati izobrazbi ili odgoju? Da li treba odobravati osporavanje vjerske i crkvene baštine? Da li roditelji moraju biti uzori i prijatelji svoje djece ili gospodari svoje djece? Da li kod djece treba razvijati ljubav prema obitelji, ljubav prema braći, sestri, prema ocu i majci? Da li kod djece treba razvijati da oni budu ti koji će biti inicijatori da se zadrži krov nad glavom, da se zadrži obitelj na okupu? Dame i gospodo, odgovori samo na ova pitanja će odrediti budućnost naše države i život naših građana i naše djece, a ne neki izmišljeni programi. Hvala lijepa. Hvala. Replika, poštovana zastupnica Marija Lugarić. i vaše dobre motive, ja mislim da danas kad razgovaramo o zakonu koji bi konkretno trebao uključiti mlade u procese odlučivanja je baš primjer kad se treba lišiti ali ama baš bilo kakve patetike. Govoriti o mladima, sutra, budućnost, trebamo, moramo, ja ne znam, ja sam već od toga umorna, a spadam u te sve skupa mlade. Ono što sam rekla kolegici Roksandić, mladi su i sadašnjost. Oni žive i danas. Stoga mislim da za nekakve velike deklaracije i, daleko vrijednosti koliko god ih trebamo, mislim da je naša obveza ako ništa drugo danas kad raspravljamo o ovako jednoj konkretnoj temi govoriti i raditi zapravo puno više od samih deklaracija. Kao odgovor na vaše prvo pitanje, možda samo protupitanje kada već govorite koliko je bitno imati u politici, itd. U HDZ-u koji je ovdje najveća stranka, koja je ovdje u većini, ima 74 čini mi se zastupnika, koliko ima mlađih zastupnika od 30 godina? Upravo o tome se govori u ovom Zakonu i u ovim istraživanjima koje sam spomenula kada sam govorila u ime kluba. Jer ako zaista želimo da nam vjeruju, da želimo da se mladi uključe, onda to trebamo činiti svaki dan, a ne govoriti samo o deklaraciji, kako je to potrebno. Dakle, imamo i prikrivene zastupnike koji se još nisu deklarirali. 10 je prikrivenih, tak se, otkriju što prije. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Lino Červar. **Červar, Lino (HDZ)** Pa ja sam, moram reći, više puta rekao da sam u prednosti u odnosu na vas zato što sam sportaš i trener. A dobar je onaj trener koji predviđa šta će protivnik reći, a ja sam znao da ćete vi to meni reći i imam spreman odgovor. A postoji, vi očito ne poštujete jednu narodnu poslovicu koja kaže "čovjek kojemu glava stoji u koso ne bi trebalo da drugome ispravlja". A dokazat ću vam time, isječkom, evo da vidite, ovdje novine su, to je "Večernji list" od 6.6.2006. godine. I vi ste izvršili anketiranje na terenu u vezi vaše stranke. Da ocijenite, to je bila provedena demoskopija, a demoskopija vam je anketiranje ili propitivanje građana. Inače ja do anketiranja ponekad imam neke moje kritike, ali činjenica da ste vi to 6.6. rekli ovako, pročitat ću, tu su djeca ovdje pa da slušaju. "Nažalost", kaže, "organizacija na terenu Socijaldemokratske stranke je dokazala da naše članstvo preferira starije pojedince". Znači, rekli ste dalje, izjava vaša: "da organizacija na terenu nažalost preferiraju starije i da ne vjeruju mladima". I sad vi meni ovdje prodajete demagogiju rekavši da je to drugačije. E onda, morate se javiti "Večernjem listu" ili poništiti ono što ste rekli 6.6. vi to reći, ja sam to znao da ćete vi to reći, ja sam vam to morao servirati. Ali budite, evo, evo vam tu, vidite, kako je lijepo tu već sve postavljeno. I znači, vaša replika je bila neprimjerena i demagogija.

Kolega Červar je rekao da ne sumnja da će mladi ispuniti svoju povijesnu ulogu. Ja se slažem sa vama, kolega Červar, ali pod dva uvjeta. Prvo da im damo priliku da ispune jasno tu svoju povijesnu ulogu i pod dva, da im osiguramo uređenu pravnu državu. Ja bih vas molio, mi moramo imati stalno na pameti ono što je kolegica Lugarić rekla, mladi su ne samo budućnost već i sadašnjost ove zemlje, a mi sijedi smo njena sadašnjost i njena prošlost. Ali smo najodgovorniji za njenu budućnost jer sjedimo ovdje. Hvala. U 16,44 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Lino Červar. Izvolite. **Červar, Lino (HDZ)** A čujte, profesore, kaj da vam kažem? Ja sam isto predavao na školi. A ne bih baš ovo što ste sad rekli, osim deklarativno ne bih ništa naučio. Ja sam vam htio ukazati ako ste dobro razumjeli, mislim da ste vi dosta na jednoj intelektualnoj razini da bi to trebali razumjeti, da baština ljudskih i kršćanskih vrijednosti mora ostati najdragocjenije blago puka naše domovine i naše djece, a to očito niste naučili. Poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović, izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Meni je drago da se pojavio Prijedlog zakona o vijećima mladih napokon u Hrvatskom saboru. Međutim, način kako on regulira ovaj pitanje vijeća mladih, njihov položaj, način osnivanja, izbor, itd. po mom dubokom uvjerenju neće dati i neće afirmirati položaj mladih u Republici Hrvatskoj, a posebice na području jedinica lokalne samouprave nego će stvoriti i točke mogućih konflikta i sukoba između predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave i samih mladih i unutar mladih. Naime, kolege, prvo treba raspraviti ozbiljno pitanje da li mi otvaramo prostor da mladi imaju pravo birati i biti birani u vijeća mladih ili su mladi samo iz strukture mladih odabrani koji će biti predstavnici u vijeću mladih bez glasa mladih. To je nešto što mene ozbiljno interesira i to još po obliku nekakvog kvazidelegatskog sustava. O čemu se radi? Ovdje je predviđeno kao što vidite u zakonu da vijeće mladih prvo osniva ili preciznije ne da osniva nego može osnovati jedinice lokalne samouprave odnosno regionalne samouprave, pa se postavlja pitanje zapravo čime je uvjetovano ovo osnivanje. Stvarno je uvjetovano sredstvima kojim raspolaže ta jedinica lokalne samouprave jer ona iz svog proračuna treba izdvajati sredstva za financiranje rada i ostvarivanje programa vijeća mladih. Mi smo svjesni i znamo podatak da više od 1/3 jedinica lokalne samouprave nemaju proračune koji mogu i moraju osigurati sredstva za financiranje obveznih zakonskih djelatnosti koje imaju jedinice lokalne samouprave. Da li će takve jedinice lokalne samouprave sada širiti djelatnosti koji ju trebaju financirati, a za koje ne moraju …/Govornik ne moraju osnivati. Pa naravno da neće. U takvoj situaciji će se stvoriti prvi faktor diskriminacije mladih pa će bogatiji i imućniji gradovi, općine i naše županije osnivati vijeća mladih a u isto vrijeme siromašnije općine, a u pravilu se radi o ruralnim sredinama, neće moći osnivati takve općine, ne zato što neće, nego zato što nemaju sredstava i u takvoj situaciji ćemo dovesti do diskriminacije mladih zapravo bez njihove volje. Drugo, predlaže se da bi tamo gdje će se osnovati birala se u vijeće mladih predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave birali od 15 do 29 godina predstavnike starosti, s tim da ih mogu istaknuti kao što ovdje u zakonu piše, pravne osobe odnosno udruge uključuju i pravne osobe na području jedinice lokalne samouprave pa se postavlja pitanje da li mogu primjerice i imaju pravo mladi tražiti da istaknu svoje predstavnike koje će birati predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u privatnim trgovačkim društvima. Po ovom zakonu imaju. Da li je to moguće? Dosta teško. Da li je to povratak na koncept zapravo bivše Omladinske organizacije? Pa je. Očigledno dakle da se nije sagledala ova situacija do kraja, a poglavito ako se ima u vidu da bi to bile udruge koje se bave mladima, udruge mladih, obrazovne institucije, studentski zborovi, učenička vijeća i na području pravne osobe sve na području lokalne samouprave. Dosta će teško iz svega toga biti izabrati samom predstavničkom tijelu vijeće mladih. A osim toga tako izabrano vijeće nije vijeće koje su izabrali mladi, nego je to odabrano vijeće koje …/Govornik se ne razumije./… predstavničko vijeće i pitanje je da li predstavničko vijeće će moći, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave moći samo sebe osloboditi mogućnosti da zapravo bude u tom dijelu i pristrano s obzirom da je ono ipak odabrano po političkim kriterijima s obzirom na pripadnost političkoj stranci. Nakon toga nastupa drugi problem. Da tako odabrano vijeće mladih bira iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika, e sad ti predsjednik ili zamjenik predsjednika …/Govornik se ne razumije./… ne smije biti mlađi od 18 godina, a sad se postavlja pitanje kako može biti član vijeća sa 15 godina, a ne smije biti izabran za predsjednika ili zamjenika ako je mlađi od 18 godina. Da li su oni jednaki ili nisu? Pa nisu jednaki, u takvoj situaciji je posve jasno zapravo da se pokuša povući linija razgraničenja i diferencijacije između tzv. aktivnog i pasivnog biračkog tijela, prava, što sasvim sigurno nije dobro, na kraju krajeva postavimo pitanje da li recimo radnik koji se zaposlio sa 15 i 16 godina iznimno može biti biran u neko predstavničko, recimo radničko vijeće. Nema razloga što nema 18 godina. A ako mu omogućujemo da može biti biran u to vijeće, zašto ne bi mogao i predsjedavati tom vijeću itd. Posebice je još dodatno interesantno nešto drugo, da sad predstavničko tijelo može razriješiti člana vijeća mladih, primjerice ako neopravdano ne nazoči sjednicama vijeća mladih, ako ne navrši, ako navrši 30 godina, na osobni zahtjev itd., jer jer zapravo ga ono bira. Pa zapravo mislim da su to pitanja koja treba stvarno ostaviti mladima ako hoćemo mladima s jedne strane jačati odgovornost, s druge strane dati pravo da se bave svojim pitanjima i to kroz bavljenje svojim pitanjima da savjetodavno utječu na predstavničko tijelo i naravno da imaju mogućnost i dužnost da obavljaju ta pitanja. Naravno, posebice valja i interesantno je pitanje između ostaloga kaže se ovako – vijeća mladih predstavlja i zastupa predsjednik vijeća mladih. Očigledno da se ne razumije zapravo institut predstavljanja i zastupanja. Predsjednik sasvim sigurno i predstavlja i zastupa, ali svaki član vijeća i predstavlja u isto vrijeme vijeće. Prema tome, mi možemo ovdje, trebamo razlučiti kad on zastupa, kad predstavlja, svaki član vijeća predstavlja između ostaloga radom u vijeću i …/Govornik se ne razumije./… savjetodavno tijelo. Prema tome, mi moramo te stvari razlučiti i pojasniti, a najveći problem je za mene vezan uz financijska sredstva i uz program mladih. Prvo, nije mi uopće jasno kako je moguće prihvatiti koncepciju da bi program rada vijeća mladih donosilo predstavničko tijelo, donosilo predstavničko tijelo, a u isto vrijeme bi se obvezalo vijeće mladih da je dužno izvještavati predstavničko tijelo o svom radu, odnosno o ostvarivanju programa rada koje je odobrilo predstavničko tijelo. Predstavničko tijelo dakako može dobiti prijedlog programa vijeća mladih, ali će donijeti onaj program koji će ono raspraviti i donijeti stajalište, dati amandmane itd. To može biti u cijelosti prihvaćen program vijeća mladih ali i ne mora. Prema tome, sasvim je jasno da se to pitanje mora razriješiti. Potpuno je neprihvatljivo da se on donosi najkasnije do 30. rujna tekuće godine. Zašto? Zato što taj program vijeća mladih između ostaloga mora biti usuglašen sa odabranim sredstvima jedinica lokalne samouprave za financiranje Programa rada vijeća mladih. Pa kako kad programa odnosno proračuna za tu narednu godinu još nema? Oni jednostavno to ne mogu usuglasiti. I u takvoj situaciji je sasvim jasno zapravo da se to pitanje mora dodatno precizirati i razriješiti u skladu sa programom vijeća. I zadnju posljedicu koja iz toga sljedi sama po sebi znate. Ako nema dovoljno sredstava da odobri za pojedinu godinu jedinica lokalne samouprave onda Program vijeća mladih može biti idealan ali on ne može zapravo se realizirati jer nema sredstava. I sad posebno pitanje ono na početku. Aktom o osnivanju vijeća mladih između ostaloga se kaže i o načinu financiranja će odlučivati jedinice lokalne samouprave. E to nije stvar jedinica lokalne samouprave. Mi u zakonu moramo predvidjeti da jedinica lokalne samouprave može i mora iz proračuna izdvajati sredstva za rad vijeća mladih ali bi zakonom trebalo omogućiti i druge izvore financiranja rada vijeća mladih ako to može, naravno pod uvjetom da ne dođe do sukoba interesa i nepodudarnosti funkcije itd. I zbog I zbog toga zapravo i ova sredstva za rad vijeća mladih u članku 20. u odnosu na članak 17. i članak 16. jednostavno nisu usuglašeni. Oni su kontradiktorni sami po sebi i između sebe. Prema tome, u takvoj situaciji je sasvim jasno da ovakav prijedlog zakona, da zapravo bi bilo najbolje da provedemo raspravu u prvom čitanju i da se definitivno opredijelimo o načelima, da li želimo vijeća mladih kao izraz volje mladih ljudi na području jedinica lokalne samouprave koji imaju pravo birati i biraju svoje predstavnike iz redova mladih od 15-29 godina, da ti mladi tako formirano vijeće mladih kada se formira bira svog predsjednika, svog zamjenika, da oni u odnosu na vijeće, općinska vijeća imaju savjetodavnu funkciju i drugo, da općinska vijeća mogu osnovati ako imaju mogućnosti i gradska vijeća mogu osnovati vijeća mladih aktom. Ali tamo gdje općinska vijeća ne osnivaju tada mora država omogućiti da se u tim općinama osnuju vijeća mladih i da se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske ako jedinice lokalne samouprave to ne mogu učiniti. Jer pazite, pitanje osposobljavanja mladih za demokraciju i demokratske standarde, pitanje osposobljavanja mladih za upravljanje društvenim poslovima je opće korisna društvena stvar, nije to samo pitanje edukacije mladih za te poslove radi njihovog individualnog napredovanja nego i opće korisna društvena stvar koju bi trebalo itekako voditi računa i zbog toga ja predlažem da mi ovu raspravu o ovom prijedlogu zakona pretvorimo u prvo čitanje i da nakon provedene rasprave, pardon ne u prvo čitanje nego u prethodnu raspravu i da nakon provedene rasprave u prethodnom dijelu praktički za prvo čitanje pripremimo novi prijedlog zakona koji bi to cjelovito i na kraju krajeva u skladu sa standardima Vijeća Europe pripremio novi prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Damir Sesvečan. Hvala vam dakle, u prvome čitanju iz razloga što smatram da će provođenje ovog zakona svakako doprinijeti unapređivanju položaja mladih kao i većem uključivanju i sudjelovanju mladih u društvenom životu lokalnih zajednica dakle, općina, gradova i županija. Ja neću govoriti o europskim dokumentima koji reguliraju ovu problematiku, niti o nacionalnim dokumentima nego ću se konkretno osvrnuti na pojedine članke ovog prijedlog zakona i pokušati svojom raspravom dati doprinos u kvaliteti određenih odredbi za koje smatram dakle, da će biti, da su bolja rješenja od ovoga što je ponuđeno u prijedlogu zakona. Prije svega osvrnut ću se na članak 5. dakle, o njemu je bilo već govora i u prethodnim raspravama. Smatram da članak 5. mora glasiti da općinska i gradska vijeća te županijska skupština moraju osnovati gradska odnosno općinska odnosno županijska vijeća mladih, da se ne prepušta njima mogućnost da takvu odluku i ne donese. Također, vezano uz članak 8. koji govori o izboru članova vijeća mladih, slažem se sa prethodnicima da je malo nespretno definirano tko može predložiti sastav odnosno izbor članova vijeća mladih, na koji način se može izvršiti kandidiranje. Nespretno je da to budu pravne osobe a mislim da treba omogućiti i podmlacima političkih stranaka kao što je isto tako bilo rečeno da mogu kandidirati članove za vijeća mladih a isto tako založio bih se jer zašto ne omogućiti i osobno kandidiranje mladom čovjeku da se i osobno kandidira za člana vijeća mladih ukoliko nije član određene udruge ili neke druge grupacije. To se tiče odredbe članka 9. stavka 2. koji govori o razrješavanju člana vijeća mladih, mislim da ova odredba da će predsjedničko tijelo jedinica lokalne samouprave razriješiti člana vijeća mladih ako navrši 30 godina života, nije nekako najpogodnije rješenje. Naime, to mi zvuči kao da tog mladog čovjeka kažnjavamo što je navršio 30 godina života pa ćemo ga odmah razriješiti iz vijeća mladih. se treba omogućiti da on ostaje do isteka mandata tim prije što je mandat vrlo kratak, predlaže se da on bude 2 godine. Prema tome ne bi trebalo biti problem da mandat tog člana vijeća mladih bude do ne navršenih 30 i nešto godina, svakako će mu prestati prije 31 godine. Što se tiče članka 11. koji govori da predsjednik vijeća može sazvati i izvanrednu sjednicu. Mislim da je to nepotrebna odredba jer mislim da se predsjedniku mora omogućiti da uvijek može sazvati sjednicu a eventualno ukoliko on ne sazove sjednicu u određenom roku moralo bi se omogućiti članovima tog vijeća, može to biti 1/3 članova vijeća da mogu oni tražiti sazivanje od predsjednika sjednice koji tada mora sazvati sjednicu ali ako on to i ne učini da oni kao 1/3 članova vijeća to mogu u svako doba učiniti, ako predsjednik to ne bi želio učiniti. Što se tiče odredbi članka 16. i 17. također je bilo u prethodnim raspravama govora o tome. Mislim da tu treba isto malo biti precizniji, smatram da program mora sadržavati financijski plan. Slažem se da program rada mora donijeti vijeće mladih ali isto tako predstavničko tijelo mora imati mogućnost upravo zbog ovog financijskog dijela da daje određenu suglasnost ili odobrava taj program dakle upravo zbog tih financija i planiranja određenih sredstava u proračunu jedinice lokalne samouprave. I na kraju, osvrnuo bih se i na članak 21. o kojem je isto tako bilo govora. Mislim da se mora odrediti da stručne i administrativne poslove obavljaju stručne službe predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za potrebe vijeća mladih, da se ova mogućnost da mogu obavljati dakle briše. Dakle, mora se odrediti da moraju obavljati te stručne poslove za vijeća mladih. Eto, ovo su neka od mojih razmišljanja vezano uz ovaj Prijedlog zakona o vijećima mladih. I ponavljam dakle da do drugog čitanja imamo vremena i kvalitetnije urediti pojedina pitanja koja se žele regulirati ovim zakonom. Hvala. Hvala. Poštovani zastupnik Antun Peruško. Izvolite! Već sama činjenica da su zemlje Europe prepoznale posebno mjesto i ulogu mladih a da je donošenjem povelje iz 1992. godine na neki način dat zemljama Europe poticaj za iskazivanje brige i donošenje i zakonske regulative vezano za učešće mladih u političkom životu i odlučivanju već od najnižih lokalnih preko preko regionalnih razina kao zastupnik podržavam donošenje Zakona o vijeću mladih i u svojoj kratkoj raspravi neću se služiti nekim demagoškim frazama, ili da budem blaži demagoškim deklaracijama o tome kako su mladi naša budućnost svjestan realnosti života u vremenu u kojem živimo. Prema tome, klonit ću se tih i takovih ocjena. Ali već zbog same činjenice da su ankete iskazale da dvije trećine mladih izražavaju stav da nisu zadovoljni participacijom u političkom i svekolikom životu Republike Hrvatske to je automatski nekakav odgovor da dvije trećine mladih žele biti faktori odlučivanja u političkom i svekolikom životu Hrvatske počevši od najnižih razina. Ne bih se bio javio za raspravu po ovoj temi, međutim na području Županije Istarske u pet od deset gradova osnovana su vijeća mladih a aktivno djeluje i ZUM udruga za poticanje zapošljavanja i stručno usavršavanje mladih ljudi i aktivisti udruge održali su u više gradova razgovore na temu Zakona o vijećima mladih, pa je i sinoć u Poreču održan okrugli stol kojega je predmet bila rasprava o ovom Prijedlogu zakona o vijećima mladih zamolili su me da iznesem u ovoj saborskoj raspravi određene konkretne prijedloge na tekst zakona koji se danas nalazi pred nama u prvom čitanju. Kolegica Marija Lugarić govoreći u ime Kluba SDP-a i kolega Ljubo Dorić govoreći u ime Kluba HNS-a većinu tih stavova su na neki način prepoznajem i iznijeli, a gospodin potpredsjednik Sabora kolega Mato Arlović je dotaknuo malo detaljnije ono ključno pitanje koje je proisteklo upravo kod svih ovih rasprava koje su na području Istre vođene vođene po pitanju ovog prijedloga zakona a to je želimo li mi oktroirano vijeće mladih ili izborno vijeće mladih. I to je ključno pitanje. I da ne duljim, pokušat ću preskočiti neke konkretne primjedbe koje su već iznesene i pročitati primjedbe na određene konkretne članke zakona koje su mi dostavili aktivisti udruge ZUM udruge za poticanje zapošljavanja i stručnog usavršavanja mladih ljudi, dakako s kojim se ja primjedbama slažem i apsolutno ih podržavam. Na članak 7., to je već otprilike i rečeno na ovim savjetovanjima i okruglim stolovima zauzet je stav da broj stanovnika u jednoj općini, gradu ili županiji ne bi trebao utjecati na broj vijećnika već bi broju vijećnika trebali odlučivati posebno poglavarstva navedenih institucija jer broj vijećnika u vijeću mladih ne bi trebao biti uvjetovan brojem stanovnika jedne općine, grada ili županije iz razloga što svaka sredina je posebna i specifična i predlaže se da se promijeni prijedlog iz članka 7. na način da ne bude određen broj članova članova vijeća mladih ovisno o broju stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave. U članku 8. stavak 2. predlaže se da se nadopuni tako da se doda da pravo na kandidaturu imaju i pojedinci koji se žele kandidirati ako ih niti jedna od navedenih institucija ne predlaže. Treba još dodati da svaki kandidat mora pohađati srednju školu ukoliko već nije maturirao i to se obrazlaže da pravo na kandidaturu imaju pojedinci zato što bi navedene institucije odlučile kandidirati samo većinom odlične učenike a takvim bi se načinom uskratila mogućnost nekima koji su možda više spremni da ne kažem i sposobni za djelovanje u vijećima mladih i koji bi kad bi se sami prijavili sigurno ozbiljnije i s puno većom odgovornošću prihvatili takvu takvu odgovornost rada i tereta rada u vijećima mladih. I ovo što sam rekao u tom istom članku 8. stavku 3. što je po meni također najbitnije. Članak 8. stavak 3. treba u potpunosti treba u potpunosti izmijeniti a prijedlog je da vijećnike vijeća mladih biraju mladi u dobi od petnaest do dvadeset godina putem izbora što se obrazlaže da je ovaj članak potrebno u potpunosti izmijeniti jer bi po takovom zakonu oni koji su na vlasti odlučivali tko bi bio vijećnik vijeća mladih a to bi značilo da bi određene vlasti mogle utjecati tako da bi izabrale one kandidate koji njima više odgovaraju odgovaraju što bi u svakom slučaju kršilo načelo demokracije. Gradsko vijeće mladih grada Vodnjana je takvog mišljenja, a taj stav je zauzet i na sinoć održanom Okruglom stolu da bi bilo pravednije da mladi sami putem izbora biraju svoje predstavnike u vijeće mladih koje je jako odgovorno tijelo mladih u jednoj općini, gradu ili županiji. Na neki način sugerira se promjenu ovog prijedloga iz članka 8., stavka 3. jer na ovakav način imaju stav mladih, a taj stav i ja dijelim da bi se radilo zapravo o oktroiranom vijeću mladih što u demokratskoj praksi nije dopustivo. Ja se nadam, neću više o ovim drugim članovima koji su mi uputili konkretan prijedlog a koji su već izneseni. Ja se nadam da iz rasprave koje su ovdje vođene u ovoj Sabornici bilo putem predstavnika klubova bilo iz pojedinačne rasprave da će predlagač iz ugraditi u prijedlog zakona za drugo čitanje i da će mi na taj način omogućiti da u drugom čitanju glasam za ovaj Prijedlog zakona kojega osobno podržavam. Hvala. Hvala. Poštovani zastupnik Miroslav KOrenika. Izvolite. **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Moram priznati da je i u Varaždinu održan u organizaciji Foruma mladih SDP-a okrugli stol na kojem su bili predstavnici i mladeži političkih stranaka ali i Studentskog zbora Fakulteta organizacije informatike, Nezavisne udruge mladih kao i mreža mladih Hrvatske. Njihova temeljna primjedba na prijedlog ovoga zakona je da se jer su i oni sudjelovali znači mreža mladih je sudjelovala u kreiranju ili barem u stvaranju nacrta ovoga zakona njihov stav je da se jedno dogovara na takvim tijelima a kasnije kada ministarstvo i Vlada dođu sa prijedlogom zakona odjednom se iznjedri nešto sasvim drugo. Zamjerka je da se zahtjeva da mladi traže da se razvija partnerstvo a ne na neki način samo savjetodavna tijela jer mladi žele biti realni političari. Oni žele realno sudjelovati u politici. Što znači nekoga savjetovati? Savjet se može ali najčešće i ne mora prihvatiti. Osim toga kada idemo gledati naziv samoga zakona on je neodgovarajući jer bi trebao, ovo bi prije bio nekakav zakon o nekakvim odborima, odborima, savjetodavnim odborima nego što je o vijećima mladih. Ako pogledamo ili idemo raščlaniti članak po članak tada sasvim sigurno ima dosta primjedaba. Već ih je dosta iznešeno u ovoj prethodnoj raspravi. Bez obzira što ću se ponoviti ja ću ipak, što ću ponoviti ono što su već rekli prethodni kolege čini mi se da prva stvar je da, ja bih molio objašnjenje od državnoga tajnika na koji način se nastoji, na koji način će se ustanoviti u Hrvatskoj piramida odgovornosti za, na neki način sudjelovanje mladih osoba u političkom životu. Hoće li ili neće postojati nekakva krovna udruga koja će definirati i usmjeravati, sažimati sve one stavove ili sve one prijedloge koje mladi od lokalnih preko regionalnih predstavničkih tijela usmjeravaju prema pa ako treba O tome se ovdje ne govori ništa. Meni se čini da smo ovdje izvukli jedan segment ili jedan djelić te piramide. Sve ostalo se jednostavno ne zna. Izgleda, čini mi se da predlagatelj ima želju doći pred ovaj Visoki dom sa nekakvim zakonom, a još uvijek ne zna i nema cjelovito rješenje za predstavnička tijela mladih. Ono što nas posebno zanima i znači, mislim da bi trebalo biti obvezno osnivanje vijeća mladih. Ako idemo na sam tekst zakona. Ako imamo da negdje se može to znači da se i ne mora osnovati Vijeće mladih. Ja mogu shvatiti da u nekakvoj maloj općini, a takvih općina u Hrvatskoj ima sa 1000 ili 1500 pa i manje birača odnosno čak i stanovnika, da je tamo teško osnovati Vijeće mladih. Relativno je mali broj mladih osoba. Ali je činjenica da zašto ne bi nekoliko općina koje čine nekakav prst i nekakvu, možda čak i prirodnu cjelinu zašto one ne bi mogle zajednički osnovati jedno vijeće mladih na jednoj strani, a na drugoj strani čini mi se da nema niti jednog jedinog razloga da veće općine, gradovi i županije imperativno ne osnivaju vijeća mladih Druga stvar je broj članova vijeća mladih. Ako već govorimo o lokalnoj i regionalnoj samoupravi onda mi se čini a u raspravama je o tome i rečeno svaka općina ili grad pa i županija kod nas varira i brojem stanovnika. Prema tome zašto ne dati mogućnost da općine, gradovi i županije svojim statutima odrede za svoje područje koliki će biti broj članova vijeća mladih? Ja ću dati samo kao primjer da grad Varaždin već ima Vijeće mladih koje ima 28 članova. Mi možemo raspravljati je li to Vijeće mladih radi uspješno ili neuspješno, dobro ili manje dobro ali dok se stavi koje sve udruge bi trebale imati odnosno i odabirati, birati odnosno predlagati prema predstavničkim tijelima osobe za Vijeća mladih imat ćemo i imamo u pojedinim gradovima velik broj udruga u kojima su mladi ljudi, ja bih postavio pitanje na koji način će onda se izabrati i na, koji će to biti kriteriji i na kraju krajeva na temelju kojih će predstavničko tijelo izvršiti odabir. Već je ovdje rečeno to će biti sasvim sigurno politički kriterij. Onaj tko ima većinu predstavničkom tijelu taj će vjerojatno i gurati onda sebi podobne članove. Mislim da i način izbora odnosno način predlaganja, postoje dva modela u Europi odnosno u svijetu pa zašto se ne što ne preslika prema nama? Je li to neposredan izbor mladih u vijeća mladih što bi bilo čini mi se najrealnije i najbolje? Ali idemo prepustiti i to jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Svaka za sebe u okviru nekakvih posebnosti da izvrši takav odabir. Znači mi nastojimo na jednoj strani previše voluntaristički nametnuti nečega a pri tome onda zanemarujemo da možemo i na taj način zanemariti istinsku volju mladih ljudi koji bi željeli birati i biti birani. Ono što smatram da je relativno pogođeno to su, to je djelokrug rada Vijeća mladih. Međutim ono što mene posebno smeta, moram priznati kao i mlade osobe to je način financiranja. Prvo, ne mogu shvatiti da za provođenje ovoga zakona u državnom proračunu se ne osigura ništa novca. Mi stalno pričamo o decentralizaciji ako idemo na način da lokalna samouprava kao i regionalna dobiva i u ovom Visokom domu sve više ovlasti, pod navodnicima. Najčešće su te ovlasti definirane na način da imaju sve više financijskih obveza. U okviru i ovoga zakona bilo bi mi normalno da država da nešto novca i preko preko državnog proračuna da spusti lokalne i regionalne proračune i za rad Vijeća mladih odnosno za poboljšanje života i rada mladih ljudi u ovoj državi. Tako da mi je paradoksalno da za provođenje ovog zakona se ne predviđaju nikakva financijska sredstva. Isto tako ja kao dilemu postavljam, treba li uvjetovati naravno uz uvjet da se i daju neka sredstva od države, znači da izvršimo daljnju financijsku decentralizaciju, treba li onda obvezati općine, gradove i županije da i osiguraju određeni iznos ili određeni postotak iz svog proračuna za rad vijeća mladih. Jer kao što ovdje kažemo mogu pa i ne moraju osnovati vijeća mladih, tako mogu pa i ne moraju financirati. Pitanje je ako i na kraju krajeva ako imamo povjerenja u mlade ljude kao što bismo trebali, kao što se svi zalažemo, ajmo napraviti da se u proračunima osiguraju određeni financijski kolač pa neka ta vijeća mladih ako ih već tako zovemo, bez obzira što su savjetodavna tijela, dajem kao ideju, neka sama provedu natječaje i neka sama odluče što je to od interesa za njihov život i poboljšanje života i rada na temelju određenih, znači da oni definiraju i odabiru koji su to najkvalitetniji programi. To se isto tako da složiti. Ja znam da sad sve poluge moći su u poglavarstvima, danas-sutra će to biti kod gradonačelnika, župana ili načelnika i ovdje dolazimo ponovo dame i gospodo do paradoksalne situacije. Dolazimo sa zakonom koji će se vrlo brzo vjerojatno morati mijenjati nakon što 2009. bude neposredan izbor lokalnih i regionalnih čelnika jer će i svi odnosi biti sasvim drugačiji nego što su sad. Prema tome načelno smatram da u donošenje zakona treba ići i slažem se sa kolegom Arlovićem da to treba biti prethodno čitanje, jer ima puno nedorečenosti, nemamo previše odgovora na pitanja koja sam i ja postavio. I samo usput na članak 21. ne treba širiti administraciju i zapošljavati nove ljude, ali sasvim sigurno da onda i aktualne gradske, županijske i općinske uprave trebaju u svom djelokrugu rada osigurati da provode tehnički dio posla za mlade, Jer ako se nešto radi već volonterski, ako je to želja da pojačamo utjecaj mladih onda sasvim sigurno trebamo i tu reći da tu treba imperativno biti obavljanje, jer šta ako naiđemo na nekakvog lokalnog šerifa ili osobe koje nemaju za razumijevanje za rad vijeća mladih, neće dati osobu. Uvijek će biti nekog drugog posla, hitnijeg posla i svega ostaloga. Znam netko će mi reći na izborima će se to odrediti. Ali puno vode prođe ili proteče rijekom Savom ili rijekom Dravom do izbora, a poslovi zbog toga mogu stajati. Prema tome ja osobno nisam za to da dam prolaz ovom zakonu na ovaj način, mislim da treba ići kao prethodno pitanje jer previše je stvari kojima mladi zamjeraju, a čini mi se ako se radi nešto za i u interesu mladih da treba poslušati i njihov glas. Hvala lijepa. Hvala. I završna 5-minutna rasprava uz klub SDP-a poštovana zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Ja bih samo na kraju rasprave htjela reći obzirom da se u raspravi otvorilo zaista dosta pitanja vezano ne samo za ovaj dio politike prema mladima i za mlade koji se odnosi na sudjelovanje u procesu donošenja odluka nego su ovdje otvorena i brojna druga pitanja. Upravo zbog toga je klub SDP-a predložio zaključak, da se donese zaključak prilikom prilikom rasprave o ovom prijedlogu zakona, to je da obvežemo Vladu da u roku od 30 dana podnese Hrvatskom saboru izvješće o provedbi nacionalnog Programa djelovanja za mlade, obzirom da to je jedini i strategijski i akcijski dokument kojim se definira politika prema mladima. Ja bih samo ovdje voljela naglasiti da je to već predlagao HNS nekoliko puta, da … /Ne razumije se./ … već predlagali čini mi se dva puta do sada u ovom mandatu, da je to do sada svaki puta zbog većine bilo odbijeno i da se ja nadam da će nakon ove rasprave se konačno i ovdje HDZ-ova većina smilovati i omogućiti Vlade da podnese izvješće što su i koliko su to puno dobroga barem tako kažu, za mlade u Hrvatskoj napravili u ovom ovom zadnjem periodu. Drugo što mislim da je važno reći obzirom na diskusiju koja je bila je to da je potrebno učiniti jako puno da bi se definirali kriteriji za to tko se može smatrati udrugom mladih, tko se može smatrati udrugom za mlade, ono što je puno bitnije da mi u Hrvatskoj trebamo konačno definirati pitanje umrežavanja i pitanje krovne udruge mladih u Hrvatskoj iz najmanje dva razloga. Prvi razlog da bi zaista Vlada onda i sa razine vlasti imali partnera s kojima bi mogli surađivati na pitanjima vezanim za mlade, no međutim s druge strane za nas čini mi se ne manje važno, sudjelovanje u … /Ne razumije se./ … programu Europske komisije u kojem mi možemo kao kandidatska zemlja sudjelovati kao zemlja partner, je nemoguće i u mnogim drugim projektima i povući sredstva iz određenih fondova. Mi u Hrvatskoj naprosto danas ne možemo zato što nemamo krovne udruge mladih, odnosno nemamo agencije koja bi se bavila samim mladima. I na kraju tu smo već nekoliko puta razgovarali, a i sada mi se čini da se to pokazuje kao problem, mislim da je potrebno utvrditi nova institucionalna rješenja u samom sustavu državne uprave koja bi se bavila mladima. Nekoliko puta sam i osobno o tome govorila, danas imamo urede Vlade i za manjine i za ravnopravnost spolova i za sukcesiju i za suradnju s Haagom i za još ne znam što sve ne, mislim da bi bilo u redu da napravimo konačno ured ured Vlade Republike Hrvatske za mlade, jer ovako vam se danas u Hrvatskoj mladima bavi svako ministarstvo, u praksi vam to znači da se mladima zapravo uopće ne bavi nitko. Stoga možda i ova rasprava kao poticaj i samom ministarstvu da se ova neka pitanja oko mladih šire otvore, možda je dobar put da se zaista prihvati i naš prijedlog zaključka da se dostavi Izvješće o provedbi nacionalnog programa zajedno s operativnim planovima i da onda konačno o tome možemo sustavno raspravljati. Raspravljali smo o ravnopravnosti spolova, raspraviti ćemo o Izvješću o provedbi Zakona o nacionalnim manjinama, raspravljali smo o provedbi Zakona o braniteljima, mislim da i mladi zaslužuju da se o njima raspravlja u Hrvatskom saboru. Zahvaljujem. Hvala. Državni tajnik, Tomislav Ivić. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Evo na kraju ove rasprave ja bih se svima skupa zahvalio na sudjelovanju u raspravi. Naravno da će predlagatelj razmotriti sve ove prijedloge koji su danas izneseni i vjerujem da će neki od njih biti ugrađeni u nacrt zakona, odnosno prijedlog zakona za drugo čitanje. Hvala vam lijepa.